**Šeks, Vladimir (HDZ)** Idemo na sljedeću točku. - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim cestama, drugo čitanje, P.Z.E. br. 94 Predlagatelj zakona je Vlada. Amandmane do kraja rasprave koji su proveli Odbor za zakonodavstvo, europske integracije, pomorstvo, promet i veze. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo. Gospodin zastupnik **Habek, Mario (SDP)** Zahvaljujem. Pa evo ja bih predložio pošto je i klub SDP-a isto predložio dopune Zakona o javnim cestama da se spoje ove dvije točke, pa da danas evo odradimo ova dva prijedloga zakona. Vrlo rado bih udovoljio vašem prijedlogu, ali priječi ga Poslovnik, jer u pogledu vašeg prijedloga zakona koji je uvršten u dnevni red nema još poslovničkih pretpostavki, jer mjerodavni odbori nisu zauzeli stajalište i dali svoje mišljenje i Vlada nije dala svoje mišljenje,

E zašto nije. Držani tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Dražen Breglec će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Uvaženi gospođe i gospodo saborski zastupnici. Dozvolite nekoliko uvodnih rečenica o ovim izmjenama i dopunama Zakona o javnim cestama. Ove izmjene i dopune Zakona o javnim cestama kao konačni prijedlog dolaze do vas uglavnom motivirane usklađivanje sa propisima Europske unije, konkretno sa tri direktive Europske zajednice koje se odnose na pristojbe koje se plaćaju za uporabu određene infrastrukture za teška teretna vozila koja se odnosi na … /Govornik se ne razumije./ … elektroničkim sustava za naplatu cestarine, te na minimalne sigurnosne zahtjeve za tunele na transeuropskoj cestovnoj mreži. Osim usklađenja sa spomenutim direktivama Europske unije pojedine izmjene i dopune zakona predložene su radi jasnog izričaja kao i radi nužnih poboljšanja koje je u međuvremenu, odnosno slijedom dosadašnje primjene zakona uočeno. Slijedom usklađivanja sa navedenim direktivama Europske zajednice uvode se nove odredbe u važeći zakon. Konkretno propisuje se osnovni kriterij za određivanja visine cestarine iako u Zakonu o javnim cestama nisu bili propisani kriteriji za određivanje cestarine važeće cestarine na autocestama u biti i do sada su utvrđene primjedbom navedenim mjerila, ali ovim izmjenama zakona usklađivanjem to i eksplicitno pripisujemo. Nadalje, uređuju se i uvjeti za područje interoperabilnosti, sustava za naplatu cestarine, odnosno propisuje se da elektronički sustavi za naplatu cestarine moraju omogućavati naplaćivanje cestarine korištenjem najmanje jedne od sljedeće tri tehnologije, satelitskog određivanja položaja vozila kao prve mogućnosti, mobilne komunikacije sa uporabom GSM, GPRS standarda, te mikrovalne tehnologije na frekvenciji 5,8 gigaherca koja je također već u korištenju. Nadalje utvrđuje se minimalni sigurnosni zahtjevi za tunele, promjenjuje se za tunele dulje od 500 metara na cestama i državnim cestama. To su zahtjevi kojima se ograničava sprečavanje kritičnih događaja koji mogu imati za posljedice ugrožavanje ljudskih života, okoliša i tunelskih instalacija, te pružanje zaštite u slučaju nesreća. Također postavlja se zakonski okvir za imenovanje službenika za sigurnost za svaki tunel koji će koordinirati sve preventivne i zaštitne mjere u cilju maksimalne sigurnosti svih sudionika u prometu. Navedena područja usklađenja s regulativom Europske unije uređene su kroz 7 novih članaka kojima se dopunjuje Zakon o javnim cestama. Ti će članci stupiti na snagu na dan pristupanja Republike Hrvatske Europsku uniju, kao što je već prije spomenuto na odredbe o kriterijima za određivanja visine cestarine na interoperabilnost sustava i na minimalne sigurnosne zahtjeve za tunele. Jedno od poboljšanja koje se ne tiču direktno usklađenja sa propisima Europske unije jest i dopuna važeće odredbe o pravima osoba s invaliditetom ,a predstavlja ispunjenje zahtjeva mnogih osoba s tjelesnim oštećenjem i njihovih udruga. Konkretno dopunama zakona iz 2006. godine utvrđeno je bilo pravo osobe s određenim stupnjem tjelesnog oštećenja da za uporabu javnih cesta i autocesta za jedna osobni automobil u svom vlasništvu ne plaćaju godišnju naknadu pri registraciji motornih vozila i ne plaćaju cestarinu. Ovom predloženom dopunom važeće odredbe zakona proširuju navedeno pravo i na osobe koje imaju određeni postotak tjelesnog oštećenja, a koriste osobni automobil temeljem ugovora i o lizingu. Dakle, ne samo na osobe koje imaju automobile u svom vlasništvu, već i oni koji imaju automobil u posjedu, temeljem ugovora u lizingu. Zaključno, u ovom uvodnom očitovanju, dozvolite da se izjasnim o prihvaćanju amandmana koji je podnio Odbor za zakonodavstvo. Hvala. Hvala. Odbori za pomorstvo, promet i veze? Gospodin zastupnik

koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske. Odbor je Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim cestama raspravio kao matično radno tijelo sukladno odredbi članka 89. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Uvodno predstavnik predlagatelja je kazao da je Vlada pristupila izradi novog cjelovitog teksta Zakona o javnim cestama koji se očekuje u proceduri krajem drugog kvartala krajem 2009. godine. Predstavnik predlagatelja istaknuo je da je ovaj zakon propis čije donošenje i usvajanje predstavlja daljnje usklađivanje zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije u dijelu koji još nije usklađen ili nije u potpunosti usklađen. Zakonom se uređuju uvjeti za područje interoperabilnosti sustava za naplatu cestarina. Utvrđuju se najniži sigurnosni zahtjevi za tunele u transeuropskoj cestovnoj mreži odnosno za tunele dulje od 500 metara na autocestama i državnim cestama, određuju subjekti koji će temeljem javne ovlasti upravljati tunelima i uspostavljati sigurnosne parametre u tunelima. Postavlja se zakonski okvir za imenovanje službenika za sigurnost za svaki tunel koji će koordinirati sve preventivne i zaštitne mjere u cilju maksimalne sigurnosti svih sudionika u prometu. Predlagatelj je kazao da konačni prijedlog zakona ne donosi razlike u odnosu na rješenja koja su bila ponuđena u prijedlogu zakona koji je usvojen na sjednici Hrvatskoga sabora u prvom čitanju budući se radi o izmjenama i dopunama kojima se zakonodavstvo Republike Hrvatske usklađuje sa pravnom stečevinom Europske unije u području minimalnih uvjeta sigurnosti u cestovnim tunelima i interoperabilnosti naplate cestovnog sustava. U raspravi je istaknuto da je u proceduru upućen i Prijedlog zakona o dopuni Zakona o javnim cestama predlagatelja Kluba zastupnika SDP-a kojim se predlaže smanjenje cestarine za uporabu auto-ceste i objekata s naplatom za prijevozna sredstva s manjom potrošnjom goriva te prijevozna sredstva koja dovode do manjeg trošenja prometnica. Stoga bi bilo uputno da se u Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim cestama utvrdi kategorizacija prijevoznih sredstava a temeljem tako utvrđene kategorizacije Vlada će donijeti odluku o visini korisničke naknade. Nakon provedene rasprave Odbor za pomorstvo, promet i veze Hrvatskoga sabora jednoglasno je odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim cestama u tekstu u kojem ga je predložila Vlada Republike Hrvatske. Hvala lijepa. Otvaram raspravu. Klub HDZ-a gospodin zastupnik Ivan Vučić. Izvolite.

Usklađivanje zakonodavstva Republike Hrvatske sa pravnim stečevinama Europske unije jedan je od uvjeta za pridruživanje Europskoj uniji a jedna od obveza koja proizlazi iz pregovaračkog stajališta za poglavlje 14 – Prometna politika i usklađivanja sa direktivama iz iz područja cestovnog prometa. Ovim zakonom uređuju se uvjeti za područja interoperabilnosti sustava za naplatu cestarine odnosno propisuje se da elektronički sustavi moraju omogućiti naplatu cestarini korištenjem najmanje jedne od tri tehnologije, satelita, GSM-a, GPRS-a ili mikrovalne tehnologije. Zakonom se utvrđuje najniži sigurnosni zahtjevi za tunele u transeuropskoj cestovnoj mreži odnosno za tunele duže od 500 metara na državnim cestama i auto-cestama određuje se subjekt u pravnoj osobi kao pravna osoba sa javnim ovlastima ali i zakonski okvir za njegovo imenovanje. Člankom 2. dopunjuje se članak 4. koji govori o mreži javnih cesta, tako da državne ceste i auto-ceste čine jedinstvenu mrežu cesta. Navedeno je potrebito zbog usklađivanja gradnje i održavanja ali i provođenja operativnog plana u zimskoj službi. Član 3. regulira se usklađivanje direktive Europske unije o visini cestarine tako da ona može varirati u skladu sa euroemisijskom razredom. Direktiva upućuje da se popusti na visinu cestarine mogu primijeniti za česte korisnike ali ne mogu biti veći od 13% za vozila čija maksimalna dopuštena težina u natovarenom stanju prelazi 3,5 tone. Mišljenja sam da bi bilo dobro kada bi direktiva Europske unije regulirala i visinu cestarine po kilometru i kategoriji kao i duljini vremena izdavanja pa bi se izbjegli problemi sa vinjetom u Sloveniji, no na to nažalost ne možemo utjecati. Člankom 7. regulira se kontrola vozila za izvanredni prijevoz kao i osovinsko opterećenje. Pozdravljamo prijedlog da se mjerenju može biti nazočan i predstavnik pravne osobe koja upravlja tom cestom a da se šteta učinjena za prekomjernu upotrebu regulira Zakonom o obaveznim odnosima u svakom konkretnom slučaju. 9. i 10. regulira rješenje priključaka na županijsku cestu. To je svakako dobro jer je do sada bilo regulirano samo za državne ceste i što je izričito navedeno da je to trošak investitora. Na primjer, možda će biti nepopularno rečeno što je trošak investitora ali trošak investitora obvezat će investitore da u budućnosti kod projektiranja novih naselja, prije svega novih naselja uz cestu ne grade priključke na državnu, županijsku i lokalnu cestu svaki za sebe već da se investira u sabirne ceste i na taj način se traži samo jedan priključak na lokalnu, županijsku i državnu cestu što će svakako u budućnosti ali i sada imati utjecaja na sigurnost u prometu. Člankom 11. regulira se postavljanje reklama o zaštitnom pojasu koji iznosu za auto-ceste 35 metara, državne ceste 25 metara, županijske ceste 15 i i lokalne ceste 10 metara kao i na odmorišta što pridonosi boljoj komercijalizaciji prostora a njegovo …/Govornik se ne razumije./… ne utječe na sigurnost prometa. Članak 17. proširuje se krug korisnika koji ostvaruju pravo na neplaćanje naknada za ceste kod registracije motornih vozila a koji su prihodi županijske uprave za ceste. Naime, do sada su pravo imale osobe sa 80%-tnim općim invaliditetom i 60% oštećenja donjih ekstremiteta ako su bili vlasnici vozila. Donošenjem ovog zakona ostvaruje pravo ako su vozila bila i na lising a oni su korisnici toga lisinga. Obrazloženje predlagača poslije prvog čitanja koje se odnose na probleme jedinica lokalne samouprave kao i financiranja ostalih javnih cesta bit će kako je rekao predlagač obuhvaćene novim zakonom koji je u pripremi u drugom kvartalu 2009. godine. Klub Hrvatske demokratske zajednice glasovat će za donošenje ovog zakona u drugom čitanju. Hvala lijepa. Hvala. Klub zastupnika SDP-a. Gospodin zastupnik Ivan Hanžek. Izvolite. Uvaženi potpredsjedniče, predstavnici ministarstva pa ja ću samo kratko podsjetiti da je ova točka dnevnog reda trebala se naći u prvom čitanju na prošlom zasjedanju, ljetnom zasjedanju ovog Sabora i da je nakon moje intervencije predsjednik Vlade predložio da ide u dva čitanja na istom zasjedanju. Nije se to dogodilo i ja moram reći da sam zato razočaran. Ne zbog toga što nismo na istom zasjedanju u dva čitanja usvojili izmjene i dopune zakona nego što osnovni razlog zbog čega sam ja intervenirao i predlagao da ne ide u jedno čitanje je bio taj da sam smatrao da treba učiniti bitne dodatke i izmjene u zakonu odnosno izaći sa prijedlogom novog teksta zakona. Tada sam podsjetio i premijera i članove Vlade naime da je udruga gradova zajedno sa USAD-om i sa institucijama Europske unije izradila Prijedlog novog zakona o javnim cestama i uputila ga nadležnim tijelima na razmatranje. Naglašavam da taj prijedlog nije stranački niti na bilo koji način da kažem pristran nego je pokušaj da se iz objektivnih problema koji se javljaju u diobi cesta o diobi sredstava za održavanje pojavljuju ozbiljni problemi i da je nužno pronaći rješenje koje će dati odgovore ne na zadovoljstvo svih ali koje će naći kompromisne rezultate za tu problematiku. Naime ja ću navesti samo primjer mog grada koji nije velik. Prostire se na 35

Sredstva koja izdvaja grad za održavanje tih cesta nerazvrstanih izdvajaju se iz komunalne naknade koju plaćaju svi građani neovisno da li imaju motorna vozila ili nemaju dok istovremeno grad kao ni svi gradovi, općine ne participiramo u onim sredstvima koje se prikupljaju ili izdvajaju iz cijene benzina ili kod registracija. Ovaj uvod sam dao iz jednostavnog razloga da naglasim da u klubu zapravo nemamo još stav da li ćemo podržati, biti suzdržani ili protiv. Zašto? Ako se radi samo o usklađenju nema razloga da budemo protiv. Ali ako se radi o zahtjevu da se zaista izradi novi zakon mislim da je bilo vremena da se iz onih prijedloga koje smo, koje su dale udruge, gradovi i neke druge institucije do ovog današnjeg datuma u prosincu mjesecu moglo izaći sa zapravo novim zakonom koji je sad najavljen za prvi kvartal. Drugi? Ispričavam se. Kriva informacija. Zbog čega sad govorim o tome? Zbog toga jer bi se trebao naći navodno do kraja godine i prijedlog programa izgradnje cesta u Republici Hrvatskoj na dnevnom redu ovog Sabora. Rekli bi Zagorci: «Malo na knap». No ali s obzirom da je to izuzetno složeno i važno pitanje za modernu Hrvatsku i za još moderniju i razvijeniju Hrvatsku ovo bez konzultacija sa bilo kime moram reći da možda ne bi bilo loše da i program i novi zakon se nađu negdje otprilike u isto vrijeme na dnevnom redu. Pogotovo s obzirom na najave premijera oko upućivanje prijedloga proračuna za iduću godinu vjerojatno kao i kod željeznica neće biti planirani u prvoj godini program izgradnje cestovne infrastrukture izuzetno važni, kapitalni objekti nego vjerojatno više dokumentacija i programi koji proizlaze iz ukupnog programa i da ih pokušamo uskladiti. I sad nekoliko primjera koji, gdje se malo prozivam sad kolege iz ministarstva ako smo već usklađivali direktive mislim da je tu i rečeno već u ime Kluba zastupnika HDZ-a, ja ću biti konkretniji i malo opet lokalista. Naime zbog čega nije usklađeno iz direktive i ono da zapravo cijena kilometra koji se plaća na autocestama bude izjednačena, ujednačena na području čitave Hrvatske jer da je to učinjeno onda bi ja vjerojatno odmah apriori prihvatio i ove izmjene zakona jer onda autocesta Zagreb-Macelj ne bi bila 67% skuplja od prosječne cijene kilometra na autocestama u ostalom dijelu Republike Hrvatske. Ponavljam bilo bi nam izuzetno drago da smo danas imali na raspravi novi zakon, novi zakon koji bi trebao po meni i novu podjelu učiniti razvrstavanja cesta. Sve su ovo javne ceste koje mi zovemo i nerazvrstane. Danas je bilo na Odboru za lokalnu samoupravu, podržan je, nema predsjednika tu, nema ni potpredsjednika pa onda ajde da samo prenesem informaciju podržan je zakon uz jednog, jedan glas protiv, jedan suzdržan da uskladimo da su javne ceste zapravo sve ceste, ali da postoje državne autoceste, da postoje regionalne ceste i da postoje lokalne ceste. I da zatim u budućnosti riješimo i pitanje njihovog financiranja. Jer kao što smo mi u udruzi rekli, evo tu je potpredsjednica udruge Neda Klarić, rekli ne mora se financijski dio novog zakona i razvrstavanja prihoda i troškova održavanja primijeniti sa danom donošenja zakona. Kao što i u nekim drugim zakonima imamo prelazni period znamo da postoje velike obaveze Hrvatskih cesta vis avis kreditnih i drugih obaveza za izgrađene ili one koje se trenutno grade i da kažemo dok se ne stvore uvjeti kao što bi rekli predsjedavajući odnosno potpredsjednici ili predsjednik dok se ne stvore financijski uvjeti za takvu raspodjelu taj dio zakona se neće primjenjivati ali bismo i mi u lokalnoj i regionalnoj samoupravi a i država u konačnici mogli planirati za dvije, tri ili pet godina unaprijed šta ćemo raditi, šta ćemo ulagati i na koji način ćemo održavati tu mrežu cesta koje zaista svima nama život znače. Ima među nama regionalnih podjela, navijanja za različite pravce, međutim svi se kad-tad nađemo na cesti između Šibenika, Stankovaca i Benkovca i onda smo ljuti na županijsku ili na državne ceste, što baš nije ono uređena, ali u zimi kad se radi o našim cestama onda prigovaramo jer naše nisu uređene. Uglavnom molim predstavnike ministarstva da zaista, mi smo obavili i neke razgovore pa je prošlo već i vrijeme, znamo da je i kod vas gužva, a i kod nas u gradovima da sad nakon nove godine kad se proračuni donesu da se ponovo sjednu predstavnici udruge gradova, i da pokušamo iznaći najprihvatljivija rješenja koja će biti na korist naših građana, ne nas niti lijevih, ni desnih, ne nas pozicije niti opozicije, nego jednostavno svi smo mi ili netko nas u kući vozi ili svi smo mi vozači, svi smo mi korisnici tih cesta, svi želimo da standard kao što je rekao državni tajnik, kao što je rekao i kolega prethodnik da standard ujednačimo, da se s nivoom cesta zna što te očekuje na navedenoj prometnici i zaista postoji zajednički interes da se riješe određeni problemi, pa i ovo o čemu je … /Govornik se ne razumije./ … inicijativu podnio uvaženi kolega Habek koji se odnosi na motocikliste da ne bismo došli u situaciju da opet plaćaju sa 20 lipa cestarinu. Mislim da postoje legalni načini da to riješimo, koliko čujem nešto i ministarstvo sprema, pa evo još jedanput pozivam da ministarstvo što ranije krene ili

svi, dakle i matični odbor i sve stranke u Saboru, onda nema doista potrebe da i ja ih posebno ističem i zato ću samo dvije rečenice. Dakle, dobro je da i ovo privodimo usklađivanje sa EU zakonodavstvom privodimo svome kraju, ali pored toga i ja ću istaknuti posebno ovdje da se ide korak naprijed u sigurnosti u tunelima i to je, dakle nije samo u pitanju usklađivanje, već i pitanje sigurnosti poboljšano, a isto tako ću istaknuti ovih nekoliko stvari koje se odnose na poboljšice korisnika autoceste, kao što se odnosi na osobe s tjelesnim oštećenjem koji sada mogu svoja prava koristiti temeljem ugovora o leasingu, a ne samo temeljem prava vlasništva, što su do sada mogli. A vidimo da i omogućuju se popusti za česte korisnike koji dobro ograničavaju se, ne mogu biti veći od 13%, ali i to je dobro i vidimo da omogućujemo da moramo omogućiti naplatu cestarine jednim od

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, dakle ovo neće biti izvan rasprave o ovoj točci dnevnog reda. Baš dapače, činjenica je da je gospodin potpredsjednik Sabora Šeks kazao da zbog toga što Vlada nije dala svoje mišljenje na prijedlog kluba zastupnika SDP-a, a koji se isto tiče izmjene ovog zakona ne znači da se ne može kazati sljedeće. Čudno je malo da je Vlada razmatrajući na sjednici prošli četvrtak, pretprošli zapravo, ne znam koju ste točku dnevnog reda imali na dnevnom redu, donijela odluku, ali to sam samo iz medija uspio saznati da prihvaća, zapravo ideju kluba SDP-a i da se motociklistima smanjuje dakle ta cestarina za 40% u odnosu na vlasnike, odnosno korisnike osobnih vozila, ali meni je žao što to istovremeno nije onda pretočeno u jedno konkretno mišljenje, odnosno određeni papri koji bi onda mogao recimo odlučiti u klubu SDP-a da mi povučemo prijedlog zakona. Ovako ćemo sada imati ovaj zakon koji ćemo, naravno uz podršku i našu najvjerojatnije usvojiti, a onda će moguće i biti izgovor da o tome ne možemo ni raspravljati, što mislim da nije prirodno, nije potrebno. I zato mi je žao dakle što Vlada nije objedinila,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

Da, zaista je ovo jedan od onih zakona kada možemo govoriti, koje možemo okarakterizirati da je iznad stranački i nadstranački. Ceste su zajednički problem i stoga je lakše sa manje, nekada i političkih strasti raspravljati o ovoj materiji i to je činjenica, to je točno. Međutim, to nikako ne znači da je on lakši, kako za utvrđivanje, tako i za donošenje jer se i u ovom zakonu kako i u mnogima drugima sukobljavaju određeni prirodni interesi kako na primjer na ovom zakonu lokalnog u odnosu na državno tako možda privatnog odnosa na opće i svi ostali prirodni sukobi koji se javljaju kod mnogih zakona. Ovaj zakon ih nije pošteđen, dapače, i ovaj zakon ih sadrži u jednoj velikoj količini. Zašto se u ovih nekoliko mjeseci između prvog čitanja i drugog čitanja nije pristupilo, odnosno nije uspjelo predložiti ovom Visokom domu potpuno novi zakon? Ima nekoliko razloga. Najvažniji i prije svega onaj koji je definitivno odluku o tome da li će se uputiti novi zakon ili ne doprinijeo jest neizvjesnost posljednjih mjeseci oko sveukupnog financijskog fiskalnog okvira i izgleda kako državnog proračuna, tako i mogućnosti mogućnosti države da osigura sva ona podmirenje svih onih obaveza koje su nastale prijašnjih godina iz naslova cestogradnje, dakle sve to ima veze sa jednom znatnom u ovom trenutku financijskom neizvjesnošću u planiranju krupnih državnih financija. To se reflektira i dobrim dijelom i na ovaj zakon. Ovaj zakon nije propis koji bi se mogao mijenjati svako malo, Zakon o javnim cestama je jedan od važnijih zakona koji imaju ozbiljne implikacije na svakodnevni život posebno na funkcioniranje gradova, općina, županija, županijskih uprava za ceste i u ovim vrlo neizvjesnim i teško predvidivim okolnostima koje proizlaze iz financijski i ostale neizvjesnosti jednostavno smatrali smo da je mudro pričekati prvu polovicu iduće godine kada će ipak mnogo toga morati doći na svoje mjesto. To je bio prvi razlog. Drugi razlog jest i taj da je kompleksnost ove materije usko vezana i kako u Zakon o građenju tako i u Zakon o koncesijama tako naravno i neizostavno i na lokalnu, odnosno područnu (regionalnu) samoupravu i bez te financijske neizvjesnosti o kojoj sam prije govorio, bilo bi potrebno provesti jednu sveobuhvatnu raspravu za koju ipak je bilo premalo vremena ako i željeli govoriti o jednom kvalitetnom novom zakonu. Nije mi osobno poznat konkretna inicijativa o kojoj je uvaženi zastupnik Šprem govorio, SDP-a o intervenciji u ovaj zakon, ali ukoliko se ona odnosi isključivo i jedino na smanjenje cestarina za motocikle onda mogu kao što ste i sami rekli, potvrditi da je Vlada usvojila odluku na prijedlog koncesionara Hrvatskih autocesta kojom se stvara nova kategorija vozila 1A koju čine motocikli i koja ima, čiji se iznos cestarine utvrđuje za 40% na nižoj razini nego što je to za kategoriju jedan, odnosno za osobna vozila. Takav prijedlog nije bilo niti potrebno definirati zakonom jer postoji mehanizam i ovim zakonom predviđen, da se na prijedlog koncesionara u ovom slučaju Hrvatskih autocesta Vlada svojom odlukom o tome očituje, odnosno prihvaća ili ne prihvaća i ono postaje pravovažno i primjenjivo kao što je i u konkretnom slučaju već izvršeno. Dakle ukoliko je bilo samo to onda je to riješeno pa nadam se na zadovoljstvo svih motociklista bez obzira na inicijativu a vjerujte niti je ona novijeg datuma od prije kojih mjesec dana, ona je višegodišnja i siguran sam da će se motociklisti svih stranačkih opredjeljenja sa zadovoljstvom dočekati ovu odluku koja je već i stupila na snagu. Evo zahvaljujem na podršci svim klubovima i očekujem zanimljivu i prije svega korisnu raspravu u idućih šest mjeseci i naravno jedan kvalitetan zakon kao što je i MPP, odnosno kao što je i u prijedlogu Vlade za iduću godinu predviđeno do najkasnije završetka drugog kvartala. Hvala lijepo. Hvala. Zaključujem raspravu. Prekidam sjednicu. Sutra nastavak u 9,30 sa raspravom o Konačnom prijedlogu Zakona o poljoprivrednom zemljištu i nakon rasprave o tome zakonu